Prelazimo na: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na duhanske proizvode, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E.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 Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Državni tajnik Zdravko Marić. Dakle državni tajnik Ministarstva financija. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene dame i gospodo zastupnici. Evo kratko samo vezano za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na duhanske proizvode. Dobro svi znamo dakle da se Zakonom o posebnom porezu na duhanske proizvode uređuje plaćanje posebnog poreza na duhanske proizvode koji se proizvode i prodaju na carinskom području Republike Hrvatske ili se uvoze na to područje. Osnovni razlozi zbog kojih idemo u ove predložene izmjene i dopune su prije svega dakle usklađivanje sa odredbama i direktivama Europske unije. Naime iz Europske unije dakle došle su određene sugestije. Na neki način možemo reći tako i prigovori da Hrvatska prije samog starta otvaranja pregovora o poglavlju poreza mora dijelom uskladiti svoje zakonodavstvo odnosno oporezivanje posebnim porezom na duhanske proizvode. Konkretno vezano je za strukturu posebnog poreza na način kakav trenutno postoji dakle na cigarete skupine A posebni porez iznosi 5 kuna 50 lipa, na cigarete skupine B 6 kuna 40, na cigarete skupine C 10 kuna 90. Dakle svaki od ovih iznosa odnosi se na paketić od 20 komada cigarete dužine 120 Ono što mi ovim izmjenama i dopunama zapravo postižemo dakle sukladno dogovoru i razgovoru sa predstavnicima Europske komisije da se od 1.1. dakle sa primjenom od 1.1.2009.godine ova razlika u ovim iznosima specifične trošarine ili specifičnog posebnog poreza umanji za 50% da bi se od 1.1.2010. godine u potpunosti uklonila. Isto tako sukladno direktivama od Hrvatske se naravno očekuje da u svoj trošarinski sustav na oporezivanje cigarete uvede i tzv. kategoriju proporcionalnog posebnog poreza koji se plaća u postotku od maloprodajne cijene iliti … /Govornik se ne razumije./ … Ovim predloženim izmjenama i dopunama također se uvodi. Isto tako treba reći dakle da ćemo na ovaj način i ispuniti preuzete obveze sukladno razgovorima i dogovorima s Europskom unijom ali u svakom slučaju nastavak daljnjeg usklađivanja će biti predmet ovoga i otvaranja poglavlja 16. porezi odnosno daljnjih razgovora. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Žele li izvjestitelji radnih tijela uzeti? Ne. Otvaram raspravu.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 Gospodine predsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. S obzirom da su porezi na cigarete vrlo visoki onda je to i posebno interesantna tema. Europska unija se tom temom bavi od prve direktive znači još od 1992. godine i u biti od 1993. godine od 1. siječnja Europska unija pokušava uskladiti poreznu politiku na cigarete među zemljama članicama unije. Možemo utvrditi da to nije uspjela ni do danas. I da kroz tri izvješća koja su gotova i četvrto koje se priprema Europska unija vrlo jasno veli da postoje razlike i nadalje u obračunu. Iako su oni ponudili kombinaciju obračuna poreza i po jedinici i po proporcionalnom ili ad valorem sustavu. Razlika između sjevernih zemalja i južnih zemalja. Sjeverne zemlje kojima je interes veći prihod u proračunu imaju jače naglašen dio koji se odnosi obračunu po jedinici dok južne zemlje koje imaju duhanski uzgoj, koje se bave uzgojem duhana nastoje kroz proporcionalni sustav naglašavati zaštitu svoje domaće proizvodnje. I naravno kroz ovih ja bih rekao skoro 15 godina Europska unija je barem uspjela smanjiti razlike između cijena cigareta osim što su te razlike sada, ja bih rekao pogoršane sa ulaskom novih zemalja zemalja u članstvo Europske unije. Prema tome vidimo koliko je to težak problem i naravno sa zahtjevom Europske unije da bi se moglo otvoriti poglavlje o porezima da se mora prihvatiti njihove direktive veliki problem je stavljen i pred hrvatsku proizvodnju duhana iz razloga što smo mi kroz različite tri vrste jednostavno trošarina nastojali zaštititi proizvodnju duhana. Evidentno da kad pristupate, ne možete puno pregovarati da moramo prihvatiti zahtjev Europske unije za ovom direktivom u ime Kluba SDP-a na korektnost ovog prijedloga i nemamo prigovora. Smatram da eto sa ove dvije godine će se uspjeti nešto učiniti. Ali što treba naglasiti? Proizlaze dva velika problema. Koji je prvi problem? Prvi problem je da iako imamo dvije godine usklađenja direktno primjenom direktive naše cigarete poskupljuju u odnosu na okruženje a koje naše okruženje nije ni kandidat za članstvo u Europskoj uniji. I tog trenutka ugrožavamo proračun. Ugrožavamo proračun iz razloga što će sve veći biti jednostavno nelegalni promet cigareta. Za naznaku u Europi je nelegalni promet još uvijek oko 8% a u novim članicama i do 20%. Sa ovim promjenama trošarina koje su daleko veće nego proizvodne cijene jednostavno imat ćemo problema da ćemo imati povećanje ilegalnog prometa cigareta. I da će u biti problem biti proračunske stavke. U samoj pripremi dokumenta mogli ste vidjeti da od 2002. godine u nekoliko godina imamo pad prihoda od trošarina, a što pokazuje da jednostavno crno tržište cigareta bilo veliko. Prema tome, sa našom granicom koja još uvijek je dosta otvorena, vrlo vrlo problematično za proračun i ja bih rekao kvalitetu ostvarivanja prihoda po osnovu ovih trošarina i PDV-a. Drugi problem koji također moramo znati da je pred nama i koji će opet staviti određeni problem pred Vladu, a to je da u ovom trenutku u Podravini imamo preko 2 i pol tisuće kooperanata koji uzgaja duhan na oko 6000 ha sa ukupnom proizvodnjom od skoro 14000 tona, a što je u biti skoro 7% proizvodnje u Europi. Znači, značajan smo proizvođač duhana. Ukupna vrijednost je negdje preko 170 milijuna kuna što je kad uspoređujemo sa žitaricama skoro četvrtina proizvodnje žitarica ili kad uspoređujemo sa šećernom repom onda je to 50% proizvodnje šećerne repe, a kad uspoređujemo sa proizvodnjom vina to je skoro 60% proizvodnje vina. Prema tome, jedna vrlo značajna proizvodnja. I za razliku možda od ove tri ostale poljoprivredne proizvodnje, proizvodnja koja je upravo tom proizvođaču omogućuje i kvalitetne prihode, značajne prihode. Neovisno da li se one ostvaruju iz kvalitetnih odnosa sa …/Govornik se ne razumije./… ili proizvođačima cigareta ili temeljem poticaja koji su osigurani na ovu kulturu. Ono što će se sada dogoditi problem da bi se na neki način i proizvođači cigareta borili sa crnim tržištem bit će neophodno da spuštaju cijene domaćih cigareta. I tog trenutka dolazi u pitanje oko 20% razlike u cijeni na domaći duhan, jer je otprilike toliko poticaj proizvođača cigareta prema domaćoj proizvodnji u odnosu na prosječnu cijenu duhana u svijetu. Prema tome, za predpostavit će da će proizvođači cigareta pokušati i nadalje kupovati domaći proizvod s obzirom da je on kvalitetan za razliku od nekih južno europskih zemalja, ali je evidentno da će stiskati sa cijenama. A to samo znači da ako se želimo boriti za ove proizvođače, ako želimo držati ovu kulturu da će država morati ponovo naći dodatna sredstva da zadrži postignute standarde u proizvodnji duhana. Prema tome, za proračun dva problema. Manji prihodi od trošarina, a na žalost vjerojatno morat će nadoknaditi sredstva koja osiguravaju proizvođači cigareta. smatram zašto ćemo i prihvatiti i dati potporu ovom prijedlogu to je zato što je Ministarstvo financija uspjelo da pet kuna za zdravstvo nije uključeno u ovaj trenutni trenutni dio oko proračuna i oko poreza, jer bi jednostavno tih pet kuna potpuno destabiliziralo proračun i po osnovu prihoda po trošarini jer bi tada enormne razlike značile iznad 50% crnog tržišta i sigurno da bi u tom trenutku došlo i do potpunog ja bih rekao negativnog pristupa proizvođača cigareta prema proizvođačima duhana. Tako da smatram da je jednostavno razumnom politikom u ovom trenutku uspjelo se ipak dobiti predaha da se možda vidi što se u dvije godine može učiniti da nam crno tržište ne naruši i proizvodnju i proračun. Luka (HDZ)** Hvala. I u ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovani predstavnici Vlade, cijenjene kolegice i kolege. U uvodnom dijelu smo čuli da prema postojećem zakonu o posebnom porezu na duhanske proizvode postoje tri kategorije cigareta sa različitim iznosima posebnih poreza i da to nije usklađeno sa direktivama Europske unije, sa dvije direktive iz '92., sa jednom direktivom iz '95. i sa direktivom iz 2002. kojom se izmjene i dopune ovih prethodnih direktiva. Naravno da klub HDZ-a podržava i pozdravlja izmjene kojima se uvodi postupno ukidanje različitog trošarinskog opterećenja skupina cigareta, odnosno posebnog poreza na cigarete, tako da od 1.1. iduće godine razlika poreznog opterećenja između skupina A, B, C cigareta smanjuje se za 50%, a od 1.1.2010. godine potpuno se ukida i uklanja ta razlika trošarinskog opterećenja i pozdravljam ovakvo usklađenje sa direktivama direktivama Europske unije. Stoga će klub HDZ-a glasovati za donošenje ovog zakona. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Nema prijavljenih dalje. Zaključujem raspravu.